Моля Ви да заемете местата си!

предложение, което направихме сутринта и след консултации по време на почивката. Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме да съкратим срока за даване на предложения между първо и второ четене по Закона за енергетиката и Закона за

като днес ще внесем и едно Проекторешение във връзка със Закона за енергетиката и Закона за възобновяемите енергийни източници – изменението и допълнението,

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за съкращаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, вносители Явор Куюмджиев и група народни представители.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, във връзка със скъсените срокове и необходимостта от това да излязат и в „Държавен вестник” резултатите от това гласуване, моля, за да сме сигурни, че гласуването ще мине днес, да направим още една промяна в дневния ред

Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Има ли противни предложения? Не виждам. Господин Кутев предлага точка пета от Програмата за работа на Народното събрание да стане точка трета, а съответно точка трета да стане точка четвърта и така нататък да се подреди програмата, поради спешност от приемане на Процедурните правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Режим на гласуване!

Уважаемият народен представител Стефан Данаилов ще представи доклада на комисията. Заповядайте, уважаеми господин Данаилов. ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Мотивът за внасяне на този проект е, че Съветът за електронни медии е един от особено важните регулаторни органи. С приемане на чл. 87 от Правилника за организацията и дейността на Четиридесет документира заявената преди това воля да работи прозрачно и в отговор на изискването на обществото за повече информация и достъпност до процедурите, по които се вземат важните решения.

един от представителите от квотата на Народното събрание е продължил да изпълнява задълженията си почти година от изтичането на срока на 7 юли 2012 г. Затова ще Ви запозная с резултата от обсъждането в Комисията по културата и медиите. относно Проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

2013 г., Комисията по културата и медиите обсъди Проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание № 354-02-46, внесен от Антон Кутев на 25 юни Проектът за решение бе представен от господин Антон Кутев. Съветът за електронни медии е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги в случаите и по реда, предвидени в Закона за радиото и телевизията. Във връзка със задачите, поставени в Глава втора от Закона за радиото и телевизията и работата на Съвета за електронни медии, комисията обсъди предложените Процедурни правила. С оглед осигуряване на максимална прозрачност на процеса следва детайлно да бъде разписана процедура, която да включва правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета. По време на проведената дискусия комисията обсъди предложените Процедурни правила и предлага да бъдат направени следните изменения и допълнения: 1. В Раздел І, т. 1 текстът „от 28 юни 2013 г. до 2 юли 2013 г.” се заменя с „в рамките на една седмица от публикуването им в „Държавен вестник”. 2. В Раздел І след първото тире, след думата „автобиография” се поставя точка и запетая и се добавя „официални документи, доказващи професионален опит в сферата на електронните медии, електронните съобщения, журналистиката, правото или икономиката и обществения авторитет и професионално признание на кандидата.”. 3. В раздел І, т. 1 след второто тире,

представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание в “Държавен вестник”. 7. В Раздел ІІІ, т. 4 след думата „кандидата” запетаята се заменя с тире, а изразът „с възможност за допълнение на данни от професионалната си биография до две минути” се заменя с „до пет минути”. 8. В Раздел ІІІ, т. 5 текстът „пет минути” се заменя с „една минута”.” Уважаеми народни представители! „Комисията по културата и медиите след проведеното обсъждане и проведеното гласуване с 10 гласа без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати, избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, № 354-02-46, внесен от Антон Кутев на 25 юни 2013 г., с направените предложения за изменения и допълнения в него.”

Има ли желаещи да вземат отношение по Проекта за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание? Не виждам такива желаещи. Закривам разискванията. Ще Ви прочета внесения проект за решение преди гласуването: „РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание: събрание: І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание 1. Предложенията за кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се правят от народни представители в рамките на една седмица от публикуването им в “Държавен вестник” чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по културата и медиите, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи: - автобиография; - официални документи, доказващи професионален опит в сферата на електронните медии, електронните съобщения, журналистиката, правото или икономиката и обществения авторитет и професионално признание на кандидата; - декларация (по образец) по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, че кандидатът притежава българско гражданство; декларация (по образец) по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията; - копие от диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”; свидетелство за съдимост. 2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 25 и чл. 26 от Закона за радиото и телевизията. телевизията. ІІ. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията и документите по т. 1 от Раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание” се публикуват на интернет страницата на Комисията по културата и медиите. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание относно тяхната визия за работата им в Съвета за електронни медии 1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по културата и медиите. 2. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението – до две минути. Лично представяне на кандидата - до пет минути. 5. Въпроси от страна на народни представители - до една минута. 6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до пет минути. 7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията. 8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните им имена. имена. ІV. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание 1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносителя на предложението – до две минути. 2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 3. Гласуването се извършва явно чрез компютъризираната система за гласуване. 4. Кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред според личните им имена по приложен списък. 5. За избран се смята кандидатът, който е получил най много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. 6. В случай, че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия. 7. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.”

при описването на различните процедури - може да се постигне, за да не се получават такива диспозитиви на решения на Народното събрание. Апелът е към всички комисии. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от народните представители Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков на 30 май 2013 г. На свое заседание, проведено на 11 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на внесен от народните представители Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков на 30 май 2013 г. Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Борис Цветков. цели да се гарантира равнопоставеността сред децата чрез създаване на разпоредба, задължаваща общините да осигурят места за всички кандидатствали за детски градини деца. Общините в страната имат практиката да дофинансират детските градини със собствени средства от бюджета на общината. Наблюдава се двоен стандарт и дискриминация спрямо родителите на деца, които не са приети в детски градини. С оглед на отстраняването му следва българските общини да бъдат задължени да осигурят място в детските градини за всички деца, които са кандидатствали за тях. Когато общината не разполага с такава възможност, следва родителите на децата неприети в детска градина да получат компенсация, с която да могат да покрият дневните разходи на детето си. В хода на дискусията участие взеха народните представители Янаки Стоилов, Четин Казак, Петър Петров, Милена Дамянова и Георги Кадиев. Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта, като бяха поставени редица въпроси и бележки: Принципът в случаите, в които не е предоставена дадена услуга или не е извършена дадена дейност, то средствата за нея да преминават към потребителя й, трябва да се приема като изключение. Законопроектът ще се прилага само в няколко общини и финансовият стимул към родителите на деца, за които не са били осигурени места в детските градини, няма ли да доведе до миграционни процеси към тези общини. Да се стесни обхватът на законопроекта като финансови компенсации да получават само семействата, които имат право на детски добавки или да бъде определен друг размер на доходите на семействата, които да бъдат стимулирани. Как ще се гарантира работещ механизъм на законопроекта и как ще се проследят всички хипотези при кандидатстване в детските заведения, за да няма различно тълкуване от общините. - Необходимо е прецизиране на текстовете. Народният представител Милена Дамянова изложи доводи, с които обоснова отрицателната си позиция към законопроекта. Цитира определение на Административен съд – София-град, с което е оставена без разглеждане жалба на родител срещу решение на Столичния общински съвет, с което се отказва изплащане на месечни компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли или градини, за които не са осигурени места в тях. В чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА е предвидено, че общинският съвет решава въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, а в конкретния случай

как ще се проведе политиката на социализация на децата, които ще получават предвидените компенсации, но няма да посещават детска градина и държавата ще поеме ли ангажимент за осигуряване на учебни помагала за тези деца? Господин Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община, изложи статистика за извършени ремонт и строителство на нови детски градини и ако бъде приета тази промяна, този ресурс ще бъде пренасочен за компенсиране на родителите на децата, за които не са били осигурени места в детските градини, а може и да доведе до повишаване на таксата за детските градини. От гражданския сектор бяха изказани две становища. Госпожа Златина Станкова, участник в работни групи към Столична община, която не подкрепя законопроекта, защото по този начин няма да бъде решен проблемът с недостига на места в детските градини и не е ясно за какво ще бъдат използвани финансовите стимули от семействата. Госпожа Евгения Тодорова – член на Инициативния комитет на майките, която подкрепя предложените промени и счита, че с него ще бъдат осигурени места в детските градини за всички кандидатствали в тях деца в най-скоро време. Народният представител Георги Кадиев заяви, че законопроектът има за цел да възстанови справедливостта, тъй като родителите на деца, приети в детските градини получават и субсидии, а в същото време се наблюдава дискриминация спрямо родителите на деца, които не са приети в детски градини и не получават месечни компенсации. Законопроектът има и дисциплинираща цел – решаване на проблема с недостиг на места в детските градини от общините. От името на вносителите народният представител Борис Цветков заяви, че приема всички конструктивни бележки и пое ангажимент текстовете на законопроекта да бъдат съобразени с тях и прецизирани между първо и второ гласуване. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси със 7 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков на 30 май 2013 г.” Благодаря. господин Хамид. Има думата представителят на вносителите господин Цветков. Заповядайте, за да представите законопроекта.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

в цялата страна – до 5000 деца повече годишно и достигна 80 900 деца, родени през 2009 г. Вследствие на икономическата криза, редица неадекватни действия на правителството на Бойко Борисов, довели до засилване на ефектите й тя от икономическа, се превърна в социална и демографска. Така в периода 2010-2012 г. всяка година се раждаха с по над 5000 деца по-малко в сравнение с предходната година, а през първите месеци на настоящата година с 2000 деца по-малко от миналата година. Така в България, вместо повече деца, са родени 29 000 деца по-малко. За съжаление, сериозна е опасността тази година броят им да падне под 62 000. Въпреки този драстично намалял брой родени деца, вече доста години продължава срамният за мен недостиг на места в общинските детски ясли и градини, който е особено дразнещ в столицата. След новото класиране само в столицата не достигат места за 14 000 деца – 7000 в яслена и 7000 в градинска възраст. Това става вследствие на дългогодишното управление на кмет на ГЕРБ, мнозинство в общинския съвет и тяхно правителство, въпреки декларираните им приоритети и срок 2011 г. за справяне с проблема и въпреки разходваните 160 милиона публични средства. Демографските срив и криза в България са причинени от редица фактори. На първо място са некомпетентните действия на доскоро управляващите, довели до усилването и задълбочаването й. Правителството на Бойко Борисов замрази и редица социални разходи, отвърза ги от размера на минималната работна заплата и така обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години остана 240 лв., под прага на бедността. За срива допринася обаче и несигурността, породена от продължаващия с години недостиг на места за голям брой деца в общинските детски ясли и градини. Като цяло в повечето общини в Република България проблемът с недостига на места е решен и не стои. За съжаление, несправянето с проблема с недостига на места в общинските детски ясли и градини е един от основните и най-ключов провал на управляващите кмет и мнозинство на ГЕРБ в столицата и в още няколко общини. столицата ГЕРБ има кмет от есента на 2006 г. и мнозинство от есента на 2007 г. Разходвани са, както подчертах, над 160 млн. лв., получавали са пълната подкрепа на всички партии в общинския съвет, включително и на БСП.

Всички тези фактори предизвикаха загуба на надежда и перспектива в много от младите хора и разколебаха плановете им за създаване и отглеждане на деца. Много от тях излязоха дори на протести с искания за увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 240 на 310 лева, за увеличаване на детските, за осигуряване на места за всички кандидатствали деца в общинските детски ясли и градини, за изплащане на компенсации за неприетите не по тяхна вина деца. Внесеното предложение е съобразено с дневния ред на всички тези млади хора и семейства, които в този труден момент са решили или смятат да решат да създадат дете и да го отглеждат в България. Какво представлява предложението? Първо, задължаване на общините да осигурят места за всички кандидатствали деца – морален акт, признаващ правото на грижа за децата, което досега се счита за една от многото услуги, предоставени от общините. Поради динамиката на процесите и трудностите няма задължителен краен срок, в който това трябва да стане. В момента в не повече от 6 общини, от 264 в Българя, има кандидатствали деца без осигурено място. Тоест, законът на практика основно в момента касае общините София, Пловдив и Варна. Второ, задължаване на общините да изплащат временни месечни компенсации за кандидатствалите деца, за които не по тяхна вина не са осигурени места в общинските детски ясли и градини. Изплащането се предвижда да стане от 1 януари 2014 г. за неприетите деца през учебната 2013-2014 г. Към влизането му в сила то ще касае общини като София, където броят е между 6500 7000 деца, които биха се възползвали от тази възможност, и значително по-малък брой от останалите няколко общини, или обхватът му е по-малко от 10 млн. лв. Трето, в случай че родител не е кандидатствал за своето дете или ако на детето е предложено място и то не се е възползвало от него, или родителите са спрели детето си от детска градина, по този закон не се предвижда изплащането на каквито и да е компенсации. В общините В общините с недостиг се предвижда до 2-3 години местата в общинските детски ясли и градини да са повече от кандидатствалите деца, за съжаление, основно поради драстичния спад на родените деца Тук искам да коментирам и някои спекулации. Първо, че мярката е недопустима. И в момента съществува законова възможност за изплащане на месечни компенсации – по 100 лева за неприетите в детските градини деца. Мярката е приета от правителството на Сергей Станишев и не е проработила единствено, защото няма излишък в държавния бюджет. При положение обаче, че има излишък и неразходвани средства в бюджета на Столична община, който е най-сериозният бюджет след държавния, няма никакви сериозни аргументи, с които приета на централно ниво мярка, да не може да бъде реализирана на местно ниво. Трябва да се има предвид, че редица общини в момента по свое решение изплащат средства за широк спектър групи граждани, например за родени в общините родители на деца, за ветерани от войните, на абитуриенти, на социално-слаби и така – от мярката ще се възползват децата на богатите, децата на ромите и деца от други общини, които не живеят в съответната община. Класиранията за 2013 и 2014 г. са извършени и в тях не участват две отчетливи групи деца – деца на богатите и ромски деца, както и деца от други далечни общини. Има поименен списък на чакащите неприети деца и е публично изяснено както отсъствието на децата на богатите, а така също и децата на ромите. Единствените по-различни деца поне в класирането в София са няколкото деца от турско-арабски имена и деца с китайски имена – до 20-30 или до 50. Въпрос на правила, приемани от общините, които и сега съществуват, е в класиранията за следващата и евентуално за по-следващата година да се приемат или да се потвърдят изискванията, гарантиращи участието в процедурата на деца, които живеят или ще живеят реално на територията на общината, където кандидатстват за компенсация. Бяха коментирани в доклада на комисията и три спекулации от Столична община – че ако се наложи Столична община да дава тези пари, спира строителството на нови градини. В София за 2013 и 2014 г. беше предвидено строителството на 17 сгради, от които 7 нови сгради и 10 разширения на стари градини, за общо 1200-1400 деца. Под натиска на протестиращите родители Министерският съвет и Народното събрание решиха да предоставят 30 млн. лв., от които 14 милиона бяха насочени в София. Така Столична община пренасочи за финансиране от държавата 8 от градините от списъка си за 2013 г. и освободи 14 млн. лева от своя бюджет за други нужди, при всекидневни разкрития за злоупотреби с общински средства и за далавери. За съжаление, изграждането на част от обектите се забавя и така те вероятно ще останат за изпълнение през 2014 г. На практика, за съжаление, подчертавам, няма допълнителни обекти за строителство, а общината ясно съзнава, че и без ново строителство до няколко години вместо недостиг ще има излишък на места в градините. Затова една от тезите на Столична община е, че няма смисъл от закона сега, защото те работят усърдно и до няколко години ще решат проблема. Това обаче е още един аргумент, че законът е нужен точно сега, а не след 2-3 години, когато проблемът ще се реши от само себе си. себе си. Следваща спекулация – ако общината се наложи да дава тези пари, ще увеличава данъците или таксите за градините. Това, подчертавам, е много нагла спекулация. И преди това предложение Столична община вдигна с 50% таксата за общински детски ясли и градини и от 40 лева ги направи 60 лева. И това по време на криза бе единствената такса, която бе значително увеличена. На този фон спекулациите, че сега ще се наложи някакво евентуално увеличение на таксата за приетите деца, освен че звучи нелепо, може да се приеме като блъф, целящ настройване на едни родители срещу други и опит за осуетяване на приемане на предложението. Следваща спекулация – ако Столична община се наложи да дава тези средства, то тя ги иска от държавата. Няма логика общината да предоставя възможност за 43 хил. деца с предвидени средства от своя бюджет, а да иска само за дискриминираните от нея други 7 хил. деца това да се прави от държавния бюджет. Също така в момент, в който ГЕРБ са опоскали бюджета на държавата, да искат гражданите и кметовете на другите общини, които нямат такъв проблем или са си го решили, да плащат по време на криза за нерешения проблем на Столична община или на общините с най-голям бюджет и с най-много инвестиции и възможности. Трябва ясно да се подчертае, че в миналото и в момента държавата според възможностите подпомага общините за строителство на нови детски ясли и градини. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветков помоли да продължи представянето

за деца на служители на Министерството на отбраната и за други деца, за които дълги години Столична община не може да организира пълноценното използване и натоварване. По проекти и по програми със съдействието на министерства се изградиха и детски градини в район „Изгрев”, изгражда се разширението в район „Искър”. средства на държавния бюджет – 30 милиона, и в момента се изграждат градини в София и в още 6-7 града, с което общините, като Пловдив например, ще бъде решен проблемът още тази година. Тоест, държавата въпреки кризата и ограничените средства помага и ще помага според възможностите си. Уважаеми дами и господа народни представители, по време на обсъждането на предложението на първо четене в комисията бяха изказани различни мнения и бяха направени някои конкретни предложения. Декларирам и в пленарната зала, като един от вносителите всички, направени досега, както и евентуално допълнителни предложения, да бъдат обстойно обсъдени и тези от тях, допринасящи за по-точното и цялостно постигане на целта и минимизират рисковете, да бъдат отразени и предложени при гласуването на второ четене в комисията и в Благодаря на депутатите от активно работещите в Народното събрание групи – на БСП и Коалиция за България, на ДПС и на „Атака”, които подкрепиха промяната в закона и направиха свои конкретни предложения. За съжаление, депутатите от ГЕРБ

Има и някои опасности. Трябва да се подчертае следното. Всяка промяна на първоначалното предложение крие рискове и опасност да го обезсмисли. Евентуалното включване на подоходен критерии ще ограничи сериозно обхвата, ще засили и спекулациите, че поправката ще е от полза единствено и само за ромите, че ще даде предимство само на хората, които не се осигуряват на реалните си доходи, а те в България, за съжаление, не са малък процент. Втора опасност е, че всяка допълнителна описателност на самия механизъм в закона не е необходима. Не следва в закона да се предопределя и да се оставя възможност на самите общини по своя преценка да изработят механизма и процедурата. И в момента правомощия на самите общини са да изготвят и приемат критерии за класиранията, гарантиращи правата за кандидатстване за градина, а където не достигат места – за изплащане на компенсации на неприетите по тяхна вина деца. Общественият ефект – това е реален проблем на 14 хиляди обикновени български семейства и ще получи необходимото внимание, надежда за разрешаване, възстановяване на справедливост и недискриминационно отношение чрез реална компенсация сега, а не, когато проблемът се реши от само себе си след няколко години.

Трето, отзвукът от дебатите и от приемането на предложението ще продължи усилията ни за възстановяване на надеждата на младите хора и семействата, че управляващите знаят за реалните им проблеми, че те са на вниманието ни, че търсим и предлагаме решения, с които подпомагаме желанието им да създадат семейство и деца и да ги отглеждат в България. В заключение, демографският срив има огромно негативно отражение в редица сфери и системи за голям бъдещ период от време. Само с много общи усилия и последователни действия той може да бъде преодолян. Благодаря предварително на всички колеги народни представители, които ще подкрепят предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цветков, за представянето на законопроекта.

уважаеми колеги народни представители! Ще бъда кратък, защото според мен не е необходимо много да говорим по този въпрос точно сега.

нито в Комисията по бюджет и финанси, липсват становища на ясно заинтересовани страни по този законопроект,

законопроекта точно сега. Има няколко много ясни принципни проблема. Първият, не бива да противопоставяме, ако това е точната дума, градовете София и Пловдив на страната, тоест проблемите на София и Пловдив на проблемите на другите общини. Има толкова много малки общини, толкова малки населени места с по 10-15 деца в тях, в които въобще няма детски градини. Тях как ще ги третираме?! Тези деца въобще не са подали заявление, че искат да отидат в детска градина, тъй като няма такава. Какво ще правим по този въпрос тогава? Поне от Поне от 10 години съм свидетел, че Националното сдружение на общините по линия на процеса за финансова децентрализация е поставяло въпроса за споделената отговорност между държавата и общините за финансиране издръжката на децата в детските градини. Държавата поема издръжката в училищата, но в детските градини тежестта е изцяло върху общините. Ако Столична община може да задели 10 милиона лева за

становища на организациите, които имат пряко отношение, и чак тогава да минем към неговото гласуване. Да, има проблем в София, в Пловдив. Може би този е начинът да бъде решен, но това не е принципно нещо, което да се приложи към всички общини в България. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Башев. Понеже отправихте забележка за начина. Имаше само Временна комисия по правни въпроси.

Има думата народният представител Георги Кадиев.

Така се случи. Идеята, с която внесохме законопроекта, беше съвсем добронамерена – да има справедливост. Ако в момента Вашето дете е кандидатствало и не е прието в детска градина, Вие сте наказан два пъти – веднъж с това, че не е прието; и втори път,

Основният проблем е Столична община. Във Варна и в Пловдив говорим за около 400 деца. Доколкото разбирам, в Пловдив вече са на път да разрешат проблема със строителството на детски градини. Големият, масовият проблем – 7000 деца на възраст за детски градини, защото говорим само за детски градини, не говорим за детски ясли, в Столична община. Такова беше направеното от нас предложение. Прекрасно разбирам, че винаги има възможност за изкривяване на доброто желание. Не сме се фиксирали в това нещо. нещо. Искахме да има дебат. Съжалявам, че ГЕРБ ги няма днес, защото те изложиха силни аргументи по време на заседанието на тази комисия. Най-добрите решения винаги се вземат не когато аз и още двама човека сме се фиксирали – или ще стане нашето, или няма да стане, а когато стигнем до взаимно взаимно решение след множество малки компромиси от всички страни. Аз продължавам и към ден днешен да считам, че това е добро намерение и добра стъпка, защото то възстановява справедливостта. Идеята на законопроекта не е да се субсидии, компенсации на гражданите. Идеята е общините да строят детски градини – просто и ясно. Колкото повече те строят, толкова по-малко деца ще има извън детските градини и толкова повече ние ще повишаваме качеството на образованието в България. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев. Други желаещи? Заповядайте,

Този недостиг води до възможности за сериозни нарушения и злоупотреби. Каква е идеята и какво на практика представлява предложението? Първо, задължават се общините да осигуряват места за всички кандидатствали семейства с деца в детските заведения – детски градини и детски ясли. Второ, при невъзможност това да стане, задължаване на общините да изплащат временни месечни компенсации за кандидатствалите деца. Подчертавам и двете твърдения: „временни месечни компенсации” и „за кандидатствалите деца, за които не по тяхна вина не са осигурени места в общинските детски заведения”. И трето – не се изплащат временни месечни компенсации за деца, чиито родители не са кандидатствали за настаняване или е предложено настаняване, но то е отказано. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за народната просвета цели възстановяване на равнопоставеността между децата, като се задължават общините да осигуряват място в детските заведения за всички кандидатствали деца. Компенсациите са временни, защото вносителите очакваме до две-три години проблемът да бъде решен: първо, чрез строителството на нови общински детски заведения, и, второ,

Честно е да се спомене, че и в момента съществува законова възможност за изплащане на месечни компенсации за неприетите в детски градини деца, но мярката, която между другото е приета от кабинета Станишев, не проработи, поради липса на излишъци в бюджета. Не така стои въпросът с общинските бюджети в по-големите общини. И към момента някои общини по решение на общинските си съвети изплащат средства за деца под различни форми. Тази мярка ще стимулира общините също да строят нови детски заведения и за няколко години да решат проблема. Аз ще подкрепя законопроекта, защото той допринася за възстановяване на справедливостта и недискриминационно отношение чрез реални компенсации. Ще го подкрепя и защото той дава решение сега, а не след години, когато ще се реши от само себе си. Ще го подкрепя, защото приблизителните финансови разчети показват, че необходимите средства за тази мярка са в размер на около 11 млн. лв. годишно за цялата страна. Тази сума е по-малка от размера на неизразходваните в бюджета на общините средства, които те отчитат в края на годината като неизразходван остатък и прехвърлят в бюджета за следващата година. Моля да подкрепите и Вие проекта, и между първо и второ четене да направите Вашите конструктивни предложения, за да го подобрим.

Благодаря Ви, господин председател. Госпожи и господа народни представители, със симпатия към тримата изказали се вносители на законопроекта, аз ще си призная, че ще се въздържа от подкрепа на този законопроект. Казвам това, защото вярвам, че всички ние сме съмишленици в осигуряването на всички възможни условия българските деца да имат достъп до детска градина, независимо дали живеят в големите градове, в малките общини, за които говореше колегата Башев, или в София. Казвам това по няколко причини – първо, Законът за народната просвета, който Вие, колеги, предлагате днес да бъде променен, се занимава с дейността, устройството и функционирането на институциите в системата на народната просвета. Това са училищата, детските градини и обслужващите звена. Той не се занимава с осигуряването на издръжката на деца, с допълнителни плащания. Това е предмет на Закона за семейните помощи за деца. Законът за народната просвета урежда принципите, на които се гради държавната политика в системата на образованието, начина, по който се финансират образователните институции и самото образование, като делегирана от държавата дейност. Дотук по въпроса, че поправката, която следва да реши този проблем, не е за този закон. Второто обаче, което за мен е по-важно аз приемам и мисля, че ние с Вас заедно можем да осъществим чрез всички средства парламентарен контрол върху изразходването на средствата, отредени за детски градини. Това е важен въпрос, защото тогава, когато коментирахме тези 30 милиона капиталови разходи, предвидени в бюджета за тази година и правилно колегата Цветков зададе въпрос на финансовия министър – на нас трябва да ни е ясно, че тези пари прозрачно следва да се харчат. Имам дълбоки съмнения, че това е така, но тогава, когато говорим за парите, с които общините финансират достъпа на всяко дете до детска градина, трябва да си дадем сметка, че тези средства: 120 – в София, 130 – във Варна, или колкото и да са другаде, са свързани точно с това – те правят равен, възможен достъпа на всяко дете до детска градина, за да не се налага таксата, която следва да плати родителят, да бъде трудно постижима. Тези пари, които предлагаме да дадем на другите деца, за какво ги даваме? Колегите казват: за издръжка, ако правилно чух, само че в случая ги даваме за достъп до образователна институция. Парите за издръжка следва да бъдат увеличавани по смисъла на Закона за семейните помощи за деца и Вие сте прави, че там такъв текст има, който не е проработил, защото няма излишък, а догодина като няма излишък, какво Казвам това, защото за едните родители, чиито деца са кандидатствали, тези пари за издръжка могат да помогнат да платят таксата си за частна детска градина, за другите това няма да реши проблема, за родителите, които са решили, че децата им на три или на четири години няма да ходят на детска градина, но живеят твърде зле, на тях пари за издръжка не дължим ли? И решихме ли проблема, ако детето от Люлин има достъп до детската градина в Пасарел, ако се върнем към София, откъдето и аз съм депутат. Уважаеми госпожи и господа, мисля си, че с опита да решим един сериозен проблем, ние ще създадем други. Това че родителите имат нужда от допълнителна подкрепа да отглеждат децата си, да получат достъп до образователни институции, да бъдат обучавани, възпитавани и подготвени по един и същи начин, е наша обща грижа. За мен тази мярка не решава въпроса, задава други, на които този законопроект не дава отговори. И трето, приключвам – намирам за лоша практика, имах повод да го кажа, да гледаме подобен законопроект, с който вменяваме ангажименти на общините, и то на всички общини, защото твърдя, проблемът не е само в големите градове. И е прав колегата Башев – и в селата, колеги, живеят български деца. Те също имат свои права. И те живеят в малки общини с твърде недостатъчен финансов ресурс. Не е редно подобни закони да бъдат гледани в една обща комисия. Това е специализирана работа и задължително за изпълнението на тези закони се иска становището, в случая, и на Министерството на образованието и науката, и на Сдружението на общините, на които ние възлагаме ангажименти, без да сме им чули възможностите, идеите, включително и резервите, няма да подкрепя законопроекта. Ще се въздържа с уважение към иначе добрата идея, която той носи. Приключих. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Богданова, правите ли формално предложение за отлагане на разискванията или на гласуването до получаване на съответни становища? Колегата Башев го предложи, ако правилно разбрах. Господин Миков не подложи това на гласуване, поради което аз направих своето изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Нека да уточним, ако сте направили такова предложение, то може да е по отношение на разискванията или на гласуването.

Изключително добронамерено и благородно предложение от страна на нашите колеги. Те заслужават своите поздравления за това, за което са направили и изработили. Аз наистина считам, че не трябва Народното събрание да се разделяме по подобен проблем. Явно е, че трябва да минем през специализираните комисии по образование, по финанси, трябва да се види становището на Министерството на образованието и едва тогава да го гласуваме. Не е нормално ние да се разделим по един въпрос, който е важен и тресе голямата част от градовете с районно деление. И затова мисля, че трябва наистина да се оттегли, да мине по най-бързия начин през специализираните комисии и да влезе в Парламента, но наистина нека първото гледане именно на тази промяна в законопроекта Фактът, че 30 милиона бяха заделени – 30 милиона са близо 20 детски градини, с по 6 групи. Двадесет детски градини решават на 50% проблема на София, решават всички проблеми в другите градове. Нека да се види и този контрол как е станал, има ли такъв контрол, как са изразходвани тези средства, и много други въпроси ще се отворят. Може да се намери начин, по който да бъдат стимулирани общините също – било по линия на публично-частно партньорство, било с помощта на държавата, по най-бързия начин да бъдат построени. Една детска градина се строи за по-малко от шест месеца. месеца. Мисля, че това е най-разумното предложение – да се оттегли, и това да бъде първото гледане на Комисията по образованието и науката, не народните представители да се разделяме по въпрос, който е жизнено важен за държавата. Това е формалното ми предложение. Благодаря. Уважаеми колеги, има формално процедурно предложение за отлагане на разискванията по този законопроект и предоставяне възможност на председателя да ги разпредели и да бъдат разгледани поне от две други постоянни парламентарни комисии – Комисията по образованието и науката и Комисията по регионална политика и местно самоуправление, а също така и в Комисията по бюджет и финанси. Ще поставя на гласуване това процедурно предложение, пак повтарям, за отлагане на разискванията, не на гласуването по законопроекта, което ще даде възможност разискванията да продължат след получаване на становища от съответните комисии. А сега ще дам възможност, ако има желаещ, да направи обратно процедурно предложение. Ако няма такова желание... Уважаеми народни представители, направено е процедурно предложение за отлагане на разискванията по разглеждания законопроект. Парламентарният правилник в чл. 51, ал. 2, т. 4 предвижда именно такава възможност, така че моля режим на гласуване.

Разискванията по разглеждания законопроект са отложени, с предложение към председателя на Народното събрание да ги разпредели в изброените три специализирани постоянни парламентарни комисии. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. В резултат на разместванията в парламентарната програма според предварителната програма става дума за Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Председателят на Правната комисия… Или е имало допълнително разместване в точките от дневния ред?

Г. Председателят на Комисията по отбрана има ли готовност да представи доклада? Заповядайте, господин Янков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще Ви запозная със становището на Комисията по отбрана относно Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г., г., № 302-03-1, внесен от Министерския съвет на 28 май 2013 г.: „На извънредно заседание, проведено на 26 юни 2013 година, Комисията по отбрана разгледа внесения от Министерския съвет доклад. С Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г. Министерският съвет изпълнява законовото си задължение да информира Народното събрание и обществото за текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и отбраната, както и за резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през изтеклата година. Съгласно представените от вносителя мотиви, през 2012 г. са постигнати реални резултати в изграждането на способности и поддържането им в необходимата готовност по трите мисии на въоръжените сили. Изпълнявани са заложените в Бялата книга, Стратегията за национална сигурност и Националната отбранителна стратегия цели, приоритети и задачите, предвидени в Плана за развитие на въоръжените сили – бойна подготовка, участие в мисии и операции. Продължило е формирането и подготовката на батальонните бойни групи и плановото им сертифициране, като през ноември 2012 г. е сертифицирана първата от тях. Предизвикани са затруднения от недостатъчното финансиране под нивото от предвидените в Бялата книга 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт на бюджета за отбрана. Това е довело до занижени нива на капиталовите разходи и е породило затруднения в осигуряването на подготовката на батальонната бойна група. Подготовката на войските и силите, съобразена с отпуснатите ресурси, е позволила поддържането им в състояние, осигуряващо изпълнението на конституционните задължения в системата за сигурност на страната. Усилията са насочени към поддържане на постигнатите стандарти от декларираните формирования за НАТО и Европейския съюз и изпълнение на задачите по трансформацията за достигане на необходимите способности. В доклада са очертани и основните направления за формулиране и прилагане на отбранителната политика на Република България през 2013 г. През настоящата година усилията са фокусирани върху: изграждане и сертифициране на следващата батальонна бойна група. На базата на анализа на проблемите и на опита от сертифицирането на първата батальонна бойна група ще се търсят възможности и ресурси за осигуряване подготовката и сертифицирането на следващите батальонни батальонни бойни групи с приоритет; - увеличаване на ученията с международно участие и по-активно ангажиране на съвместните съоръжения; съгласуването на новите цели от пакета „Цели за способностите 2013” на НАТО. Поради това, че разчетите за изпълнението на пакета цели

приоритизиране на разходите, като са осигурени напълно само тези за личния състав и текущата издръжка на военните формирования; акредитиране в НАТО на създадения в България Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на Алианса за управление на кризи и оказване на помощ при бедствия. По време на провелото се обсъждане се изказаха народните представители Спас Панчев, Венцислав Лаков, Борис Цветков и Янко Янков. Дадена беше висока оценка на експертната част на доклада. Като цяло народните представители изразиха становища, че експертизата на отбранителния сектор е на високо ниво, но наред с това бяха зададени въпроси и отправени критични бележки по редица от данните и политическите изводи в доклада. Сред основните теми на дискусията бяха неизпълнението на непредвидения ангажимент за размера на средствата за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт на страната, определени недостатъци на Плана за развитие на Въоръжените сили, промените в условията за пенсиониране и отражението им върху състоянието на Българската армия, логистичното осигуряване, състоянието на техниката, въоръженията, екипировката на военнослужещите. Народните представители се обединиха около мнението, че докладът не отразява обективното състояние на отбранителния сектор. Недостатъчно са отразени самите важни въпроси: прозрачно изразходване на финансовия ресурс, причините за високото текучество в армията, проблемите, свързани с утилизацията, управлението на военните имоти, състоянието на научно-техническия сектор, офсетните програми, възможностите за взаимодействие с натовските партньори. Участвалите в заседанието парламентарни групи заявиха, че няма да подкрепят решението за приемане на доклада. След приключване на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с единодушие Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да отхвърли внесения от Министерския съвет Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г.” Благодаря. Благодаря, господин Янков. Господин председател на комисията, не виждам внесен проект за решение. Все пак накрая ние няма да гласуваме становище. Може би беше по-добре комисията, изразявайки становището си, да изготви решение, което с оглед на това становище би могло да бъде: „Не приема доклада”. Това все пак трябва да постъпи до края на разискванията по точката,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

защото без да звучи нескромно, бих искал да добавя няколко обстоятелства и въпроси за размисъл около реалното състояние на системата за отбрана и системата на Въоръжените сили, които не фигурират в доклада, който беше представен на вниманието на специализираната парламентарна комисия и който е бил предоставен на вниманието на всички народни представители в началото на тази седмица.

подготвен в рамките на предишното управление. Този преработен вариант е продукт на работата на служебния министър на отбраната и съответно на неговия екип, съответно продукт на решение на служебното правителство. Този преработен вариант се е опитал да се доближи до оценките за реалното състояние, но все още е твърде далеч от истинската картина за състоянието на Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и съответно Българската армия. Уважаеми дами и господа, аз ще започна с това, че смисълът на Годишния доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България е да даде информация на народните представители и съответно на обществото за текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност, за отбраната и за хода и качеството на отбранителната политика. Той би следвало да бъде доказателство за практическата реализация от страна на управлението в областта на гарантирането на военната сигурност на страната, съответно всички приоритети, заложени пред армията, и съответно степента на изпълнение или на възможност за изпълнение на конституционно възложените задачи на Въоръжените сили. Уважаеми дами и господа народни представители, през последните три години имаме бюджет на Министерството на отбраната, който се доближава, но който не достигна набелязаното в така наречената „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България” – 1,5% от брутния вътрешен продукт, въпреки факта, че това е дял на разходите за отбрана, заложен именно от предишното управление на

на отбраната, всъщност имаме размер на бюджета 980 мил. 630 хил. лв. или това е 1,26% от брутния вътрешен продукт на страната. Разходите допълнително са увеличени със средства по функции „Образование” и по този начин достигат до 1,3%. Искам да обърна внимание върху това, че Министерството на отбраната приключва финансовата 2012 г. със задължение към доставчици в размер на повече от 100 млн. лв. И вижте сега какъв парадокс. От духа и оценките в доклада се създава впечатление, че благодарение на намалението на бюджета за отбрана с повече от 100 млн. лв. годишно, задачите се изпълняват по-качествено. Само тези откъслечни примери по отношение на бюджета показват, че оптимистичните изводи са били предназначени за политици, които искат да чуят такива изводи, но истинското състояние на нещата, премълчавано миналата, предишната и по-предишната година, сега вече започва да излиза частично на повърхността, включително и в подобен официален документ. Обърнете внимание колко условни, оптекаеми и лишени от конкретно съдържание са уводните изречения. Обяснимо е, че изводите в края на този доклад не кореспондират с реалното състояние на отбранителната система и на Българската армия. Но нека да се върна към тази изначална условност и несъотносимост на изводите към реалното състояние. Например твърдение: „През 2012 г. продължи – казва докладът – реализирането на целите и приоритети, заложени в Стратегията за националната сигурност, Бялата книга и прочее документи”. Но има ли цели, уважаеми дами и господа народни представители, водещи до ниво на критичност, в каквото в момента се намират различни организационни и структурни единици от Министерството на отбраната и съответно от Българската армия? Има ли такава цел, заложена в стратегическите документи? Или например текстът: „Системата за отбрана се приближи до постигане на стратегическата цел на отбранителната политика” и прочие. Ама, как се е приближила системата за отбрана, колко и на какво разстояние сме от постигането на тази стратегическа цел? В доклада не намираме отговор. И още – като се посочва, че в процеса на формирането и подготовката на батальонните бойни групи и плановото им сертифициране се срещат известни затруднения, мислите ли, че това е точното определение, че това е реалната оценка? „Известни затруднения” – е толкова далече, уважаеми дами и господа народни представители, от действителното състояние, че аз наистина изпитвам неудобство да го коментирам като констатация. Характерен момент в доклада е премълчаването на проблемите, отсъствието на каквато и да е критичност и изводи и мерки за тяхното преодоляване. Няма и следа от подобен подход и аз напълно подкрепям решението или всъщност предложението за решение на парламентарната Комисия по отбрана за основателно, намирам го за съвсем логично и съответно подкрепям предложението да се отхвърли или да не се приеме предложеният на Вашето внимание доклад. Никъде в доклада не е отразено, уважаеми дами и господа – моля да обърнете внимание на това, плачевното състояние, в което се намира бойната техника с изключение на бронетанковата техника и на артилерийското въоръжение. Аз ще представя на заседание на парламентарната Комисия по отбрана, което по правилник е закрито, тъй като информацията за степента на негодност или неизползваемост е класифицирана, но, уважаеми дами и господа народни представители, истината не бива да се скрива. На следващо място, практически са спрени всички проекти за модернизация на Въоръжените сили. Ако погледнете внимателно текста в доклада, в Раздел ІІІ, т. 8.2, ще видите, че всичко е на фаза хартия, тоест разработки и намерения. Трябва да прозвучат още оценките за нарушен баланс между гражданска и военна експертиза, за недобро състояние и недобър статут на Въоръжените сили и на техните висши представители. Не трябва да се забравя и фактът, че имаме подценяване, дори игнориране, на професионалната военна експертиза. Трябва да се отбележи фактът, че предприетите пенсионна реформа и поредицата антисоциални решения са довели до демотивация на личния състав, до несигурност за кадровото развитие на военнослужещите, до опасения за нови съкращения и в крайна сметка до много непопълнени щатове в Българската армия. Всъщност би следвало да добавя, че някой би казал, че във време на криза спирането на проектите за модернизация е най-естественото решение. Да оставим настрана факта, че кризата беше едно универсално извинение в предишното управление на Партия ГЕРБ – универсално извинение за непредприемане за необходимите, и то в много области, стъпки и съответно

Но трябва, уважаеми дами и господа народни представители, да си дадем сметка, че 4-годишното управление на ГЕРБ на практика е загубено време за Въоръжените сили на България, а технологичната пропаст между нас и между партньорите ни за тези 4 години става трудно преодолима. Към тези нерадостни констатации ще Ви напомня да насочите вниманието си и към лаконичния текст за технологичните, изследователските и развойните проекти в състава на Министерството на отбрана. Мислите, че тези четири изречения, съдържащи се в раздела, са достатъчни и мислите ли, че те съответстват на потенциала на академичните ни среди? А и всъщност какво бъдеще сме заложили в рамките на тези 4 години за развитието на науката и научноизследователската дейност в Българската армия? Ще отбележа само без да коментирам факта, че няма и дума спомената за дейността по отношение на военните ветерани, военноинвалидите, гражданите на страната, съответно каква дейност е извършена по отношение подготовката на резерва. Но това са важни елементи на прегледа на състоянието на отбраната и отбранителната система. Не на последно място, отбраната не е само дело на Министерството на отбраната то непрекъснато да се изявява като най-висшата и последна инстанция в отбранителната политика и дейност, отбраната е дело на всички, а тук, в рамките на този доклад, няма и съответно изречение, което да дава оценка на състоянието на отбранителната система. Съвсем накратко по отношение на следните констатации. Оценките например по отделните структури. Започвам със съвместното командване на силите, маркирам само няколко от проблемните въпроси и Вие ще разберете нерадостната картина, която те очертават. Липса на щатове за военновременните военни формирования, съхранение на около 9 хил. тона излишни боеприпаси в базите на бригада „Логистика”, забележете, по сключени договори за търговска реализация, които търговците не са прибрали, държат ги на съхранение в базите на Министерството на отбраната и съответно плащат за това абсолютно символични суми. Отговорността обаче остава за Министерството на отбраната. Неосигуряване на необходимите потребности от гориво и смазочни материали, забавяне на договорите за доставки за нуждите на подчинените на съвместното командване на силите военни формирования и контингенти, изпълняващи мисии зад граница. Забавяне на договори, прехвърляне на финансови задължения от една в друга календарна година. Неизпълнение на единния финансов план и единния поименен списък на обектите. обектите. По отношение на Сухопътни войски, пример за състоянието е следната констатация – буди несъответствие фактът на несъответствие на планираните разходи за 2012 г., съгласно Бялата книга, които би следвало да бъдат 60% за личен състав, 25% за текуща издръжка, 15% за персонал. Обърнете внимание на структурните разходи: 95% за издръжка на личния състав, 3,5% за текуща издръжка и 1,3% за капиталови разходи. Това е съотношението след поредицата реформи, промени, преобразования, планирания, анализи, оценки в рамките на Министерството на отбраната. Военновъздушни сили. Реалното състояние, уважаеми дами и господа народни представители, няма да го откриете в съответния раздел на годишния доклад. Оценките, които мога да споделя в едно открито заседание, са например следните: затруднение по изпълнение на задачите, забавяне удължаването на ресурса на самолета, забавяне на интегрирана логистична поддръжка на вертолети „Кугър”. Обърнете внимание, лети само един хеликоптер „Кугър”. Неосигурени средства за ремонт на вертолети „Ми-24”, забавяне възстановяването на летателната годност на вертолети „Бел”, затруднение в подготовката на пилоти, затруднение в подготовката на декларираните екипажи. Неосигурени достатъчни финансови средства за закупуване на необходимото количество авиационно гориво и, обърнете внимание сега на следното за 2012 г. са изпълнени така наречените „25 специални задачи” за нуждите на дирекция „Правителствен протокол” на Министерския съвет, от които 24 – с хеликоптер „Кугър”, и една със самолет „Спартан”, специални задачи за Министерството на вътрешните работи, от които три – със самолет „Пилатус 12” и една – със самолет „Спартан”. Дами и господа народни представители, това са общо 66 летателни часа, което, по най-скромните оценки, е равно на 350 хил. лв. Реалната цена на тези летателни часове е над 700 хил. лв. протоколните нужди и специалните задачи на Министерството на отбраната. Коментирах вече, че изпълнението на такива задачи се е извършвало с неясна нормативна база, при недостатъчен контрол, със съмнителна целесъобразност. Продължавам с Военноморските сили. Ограничените за 2012 г. финансови средства за капиталови разходи за корабния състав са довели до следното: нарушена периодичност за извършване на полагащите се по регламент прегледи и ремонти на корабите – и военни, и транспортни; част от корабите са експлоатирани с отстъпление от тактико-техническите изисквания на предела на техническите им възможности; задълбочаване на проблемите, свързани с изчерпването на запасите от резервни части, включително и поради липса на доставки от внос. Не на последно място, забавеното изграждане на хангара за вертолетите „Пантер”, който би следвало да бъде част от офсетната програма. Уважаеми дами и господа народни представители, това е малка част от критичната картина, която заварвам като състояние на Министерството на отбраната и съответно на Въоръжените сили на Република Дължах обаче тази малка част, включително като отправна точка, за да се знае върху какво стъпва новото ръководство на Министерството на отбраната, да се опитаме да се докоснем до реалната картина на състоянието на министерството, на структурите на подчинение на мен като министър на отбраната и съответно на Българската армия. Картината, меко казано, предизвиква загриженост. Силно разчитам на ангажирания дебат от страна на народните представители и впоследствие на решения, които малко от малко ще подобрят състоянието на българските Въоръжени сили. В заключение да кажа: да, българските въоръжени сили са в състояние и изпълняват конституционно възложените им задачи и отговорности. Изпълняват и своите съюзни задължения. Изпълняват ги обаче с огромно натоварване на наличния състав, в някои случаи, включително и с риск. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, предвид големия интерес по тази точка и предвид напредналото време правя процедурно предложение за удължаване работата на Народното събрание до изчерпване на тази точка от дневния ред. Благодаря. Обратно становище? Няма. Моля режим на гласуване на процедурното предложение.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Няма никакво съмнение остро критичното състояние, в което се намира Българската армия. В този смисъл не е изненада нито експозето, което направи министър Найденов, нито становището, което са приели колегите от Комисията по отбрана. Искам само да припомня, че в миналото Народно събрание Комисията по външна политика и отбрана беше единствената, която практически отхвърли и не прие бюджета на Министерството на отбраната, тъй като бяха налице ясни, критични несъгласия с начина, по който се планират и по който се отстояват съответните финансови възможности за издръжка на министерството и на българските въоръжени сили.

бяха по-скоро опит за външно лустро, което може би служеше пред нашите партньори, вероятно и за вътрешна употреба, но то в никакъв случай не отговаряше на истинските реалности, в които се намира Българската армия. Българската общественост ще запомни изминалата 2012 г. с безпрецедентното протестно шествие на военнослужещите на 14 октомври, лавината от рапорти за напускане на въоръжените сили, болезнените съкращения на личен състав и техника във военноморските сили, трансформацията на цели авиобази със стратегическо значение в отделни авиационни групи във военновъздушните сили, скоростната разпродажба на модерна и скъпа техника и съоръжения от Агенция „Снабдяване и търговия”, самолетите „Су-25”, танковете Т-72, ракетните комплекси, радиолокационните станции и други. Да погледнем и самия доклад. Още на втора страница е отбелязано следното: „Водещ принцип, който се стремяхме да спазваме, е, че към снемане на отделни способности се пристъпва само, след като се изградят нови, за да не се получи недостиг от способности за изпълнение на задачите в открити мисии на въоръжените сили” – лъжа! През 2012 г. от военноморските сили бяха изведени ракетни катери, миночистачи и десантен кораб, без да са изградени съответните нови способности. Тук ще припомня съвсем накратко следното: на 12 юли 2012 г. в пункта за базиране Атия на военноморската база Бургас, се проведе военен ритуал по тържественото спускане на военноморския флаг от корабите на Дивизион леки сили. На 9 ноември 2012 г. в Пункт за базиране Варна бе обявено разформироване на Трети дивизион миночистачни кораби. На 15 ноември 2012 г. от 10,30 ч. в Пункта за базиране Бургас на Военноморската база ВМС се проведе военен ритуал за тържествено спускане на военноморския флаг на среден десантен кораб „Антарес”. Това са конкретните факти. страница пета от доклада е посочено следното: „В борбата с корупцията е установена и се поддържа трайна тенденция на общо ниско ниво на риска. Провежданата политика на прозрачност и отчетност е мощно и недвусмислено послание, че корупцията няма да бъде толерирана” изобщо не е вярно! В отчета на Министерството на отбраната за периода на управление на служебното правителство (13 март – 28 май 2013 г.) е публикувана уеб страницата на ведомството и подготвена от екипа на министър Тодор Тагарев, се посочва, посочва, че степента на корупционен риск е най-висока, на първо място, в областта на доставките и сключване на договори, тоест в сектора на отговорност на Дирекция „Инвестиции в отбраната”, ръководена от полковник Станимир Георгиев. Под ръководството на полковник Георгиев и с неговата лична благословия и одобрение се осъществява систематичен и целенасочен рекет и изнудване на фирми, които са извън списъка на фаворитите на тогавашния военен министър Аню Ангелов; грубо се отстраняват дългогодишни изпълнители и партньори на Министерството на отбраната и се подменят с такива, близки до ГЕРБ. В допълнение, съгласно инструкциите на директора, определени негови служители редовно извършват подмяна или нагласяване на тръжни документи и технически спецификации в полза на фирми, близки до министъра и ГЕРБ, известни със скандални случаи, в които конкурсите не се провеждат в сградата на Министерството на отбраната, а направо в офиса на фирмата фаворит, което в последствие умело се заличава като факт в протоколите. На по-късен етап, ако резултатите в даден конкурс не са в интерес на директора и неговия кръг от фаворити, същите служители „режисират” забавяне и провал на тръжната процедура. По подобен начин са провалени редица процедури за поддръжката и обслужване на вертолетите „Ми-24”, „Бел-26” и „Кугър”, например. Състоянието на Военновъздушните сили. Господин министър, Вие очертахте някои от най-критичните фрагменти за състоянието на българските Военновъздушни сили. На страница 17-18 от доклада е посочено следното: „Целенасочената подготовка на силите е съобразена с наличните ресурси и позволи изпълнението на законовите задължения на Военновъздушните сили в системата за сигурност на От планирания общ годишен нальот във Военновъздушните сили (ВВС) е отчетено изпълнение на 101% от годишния план, което е с 21% повече спрямо предходната 2011 г.”. Също лъжа! Това изобщо не е вярно и аз няма да говоря за това, че Българските военновъздушни сили бяха превърнати в транспортна таксиметрова компания на правителството. От общо 88 самолета и вертолета на въоръжение в българските Военновъздушни сили в оперативна готовност към днешна дата са едва 19

Това означава, че в оперативна готовност е между 20-25% от авиационната техника на въоръжение в българските Военновъздушни сили. Подобно е положението и през цялата 2012 г. По-голяма част от самолетите и вертолетите на ВВС са на земята, поради многобройни фактори и причини, сред които и недостиг на финансови средства за гориво, резервни части и ремонти. Няма да се спирам на конкретното състояние на военновъздушните бази в Крумово, в Граф Игнатиево, в Безмер, където бяха скандално известни фактите с липса на пиропатрони за катапултиране и така нататък. Искам само да припомня един от фрапантните случаи за напускане на две поредни групи летци от базата в Граф Игнатиево и на въпроси към министъра на отбраната, той изобщо не счете за необходимо и достойно да отговори какви реално са причините, предприеме министерството, за да задържи тези образовани и подготвени летци. Вместо това бяхме свидетели на комични ситуации, в които, както съответните министри и най-вече министър-председателят, изпадаха пред българското обществено мнение.

Едва ли е необходимо да добавям критичното състояние на Военноморските сили. Само ще припомня, че в същия този доклад на 19-20 страница е посочено, че приоритет в работата на командирите и щабовете беше подготовката и с ратифицирането на декларираните сили от Военноморските сили. В рамките на утвърдените лимити от гориво, смазочни материали, бойни припаси и финансови средства за годината бяха осигурени потребностите за подготовка на корабите от декларираните сили и определените кораби за участие в международни учения, операции и мисии. Също не е вярно! Споменаването на ресурсни ограничения е твърде колебливо признание и грозна маска, зад която се крие истинският погром, извършен от правителството на ГЕРБ и бившият министъра на отбраната Аню Ангелов във Военноморските сили. На практика българските Военноморски сили и съответно България вече няма способности за: - десантиране на хора и техника на необорудван бряг; - поставяне на минни постановки след извеждането на миночистачите от пункта за базиране във Варна; борбата с надводен противник с PKR след извеждането на ракетните катери; - задхоризонтно насочване на противоракетни комплекси PRK, след снемане на вертолет „Ка-25Ц” и много други, и много други. Господин министър, тежко Ви! Вие сте морски офицер и прекрасно разбирате на какво са обречени нашите Военноморски сили, а по този начин и снемане на голяма част от способностите на Българската армия. Надявам се, че в близките седмици и месеци ревизията, която Вашите подчинени ще извършат в съответните подразделения на Министерството на отбраната, ще бъде изключително прецизна, качествена, което да даде възможност за една прецизна изработка на бюджета за следващата година на Министерството на отбраната с оглед преодоляване на всички тези огромни сътресения, които бяха направени в Българската армия. Защото днес да си министър на отбраната е по-скоро да си министър на министерство, което управлява само и единствено дефицити. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На база становището на Комисията по отбрана,

Заповядайте, господин Панчев. СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, драги колеги! Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България е сериозен и широко обхватен документ. В него е описано подробно извършеното в Министерството на отбраната, Българската армия и Въоръжените сили. Най-важното нещо, което доказва този доклад, е, че Въоръжените сили на Република България имат хиляди достойни военнослужещи и цивилни лица, които полагат много и достоен труд, изпълняват своите задачи и отговорности и имаме редица добри резултати в сферата на нашата отбранителна сигурност и изпълнението на съюзническите ни задължения. Няма да повтарям това, което министърът и колегата Мерджанов казаха, но това, което прави впечатление и то е доста очевидно, е, че в доклада не се споменава нищо или почти нищо за проблемите през 2012 г. в сектор „Отбрана”. Това може би прави доклада оптимистичен, но в никакъв случай той не е реалистичен. В доклада на няколко места се подчертава, както и господин Найденов каза, че предвидените в Бялата книга 0,5% от брутния вътрешен продукт за бюджета на отбраната и през тази година не бяха осигурени - като че ли това е основният извод от този доклад и единственият проблем, който се случва в доклада. Като се има предвид съдържанието на доклада, но и като се вземат предвид някои от проблемите, дискутирани в медиите и публичното пространство, могат да се формулират теми и проблемни въпроси за обсъждане, които не са развити в доклада, някои от които бих искал да спомена. 1. От доклада не става ясно как през 2012 г. са изпълнени мероприятията, заложени в плана за развитие на въоръжените сили на Република България и Инвестиционния план-програма до 2020 г. за Министерството на отбраната. Очевидно е, че има резерви по отношение на плана, неговата правилност или целесъобразност в отделни направления, дори се говори и за извършването на стратегически преглед на състоянието и актуализиране на плана или изготвяне и приемане на нов такъв. Тук следва да се има предвид, че този план е въздигнат от Закона за отбраната на въоръжените сили на Република България като основен документ за нашите въоръжени сили, респективно за отбраната ни. По отношение на състоянието и функционирането на така наречения интегриран модел на Министерството на отбраната не става ясно дали изграденият модел е окончателен, дали е балансиран, дали има яснота за функциите и взаимното допълване на военната и цивилната експертиза и така Тези въпроси в значителна степен са обвързани и с нормативната уредба в сектор „Отбрана”, която сякаш според доклада е изградена и няма нужда от промяна. Това не е така и трябва да имаме перспективи и насоки за промени в нормативната уредба. Министерството на отбраната е пример за ведомство, в което са изготвени десетки подзаконови актове, като ръководства, програми, планове, концепции, доктрини и други, но едва ли може да се намери дори и един човек, който да ги е прочел всичките, и да ги знае, а още по-малко някой, който задълбочено ги познава и може да ги прилага на практика, а също и да контролира тяхното изпълнение. Само в този доклад се говори за 8 базови доктрини и 19 поддържащи такива. Постоянните и текущи промени на нормативната уредба, в това число и на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България водят до нейното усложняване и най-вероятно до проблеми с прилагането й. Пак може да си зададем въпроса колко хора са в състояние да кажат дори какво се разбира под понятието въоръжени сили, така че нормативната уредба за сектора „Сигурност” като основен сегмент на националната сигурност трябва да се променя, усъвършенства, да е ясна, точна, разбираема и приложима. Тя не е само за тези, които изготвят съответните актове, а основно е за хората, които следва да прилагат и изпълняват нормите.

Мерджанов – за текучеството в армията, но в доклада няма анализ за причините, които водят до напускането на толкова хора, на причините, които водят до спадане на авторитета на тази така достойна професия, независимо че се касае поне на пръв поглед за стабилна държавна работа. Тук може би трябва да се погледнат и набързо приетите през 2012 г. промени в режима за пенсиониране на военнослужещите, както и нескончаемите реформи на въоръжените сили в последните 20 години. бъдеще трябва да се положат много целенасочени усилия и реални действия за издигане на престижа на въоръжените ни сили и на професията на военнослужещите. Що се отнася до проблемите с изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за миналата година и за логистичното осигуряване, в доклада и аз казвам, че няма необходимия анализ. Не става ясно и защо годината е завършила със 100 млн. лв. задължения, защо ги има тези проблеми с логистичното осигуряване, закъснелите ремонти, некачествените обувки, проблемите с материалното-техническото снабдяване и други, защо все още министерството, господин министър, харчи огромни суми за охрана на ненужни имоти и така нататък. Тук искам да спомена, че през 2012 г. успяхме успяхме да осигурим на министъра на отбраната възможността част от личните приходи за годината от Министерството на отбраната да бъдат изразходвани за издръжка на отбраната или за текущи разходи, но в доклада не се споменава това постигнато ли е и в каква степен. Всъщност и за тази година, господин министър, Вие помните, че успяхме да гласуваме такова решение министърът на финансите да върне на министерството част от парите, които министерството получава от продажби като лични приходи. Надявам се, че в тази криза Вие, господин министър, ще направите първо необходимото за да продадете колкото може повече ненужни имоти, защото по този начин ще освободите ресурс от охрана на тези имоти, и, второ, ще имате възможност за част от получените суми да направите това, което и Вие казахте – да отремонтирате техниката във въоръжените сили, защото тя е под всякаква критика. Ако министърът в рамките на 2-3 минути Ви спомена този въпрос, аз искам, уважаеми колеги, да Ви обърна внимание, че това е един огромен проблем, който стои пред Министерството на отбраната. Ако Вие, господин министър, не вземете мерки, ние и като съюзна държава, и като държава, която осигурява собствената отбрана, след време няма да може да изпълняваме тези си задължения. През миналата година в публичното пространство се коментираха въпросите с проблемите в осигуряването на ремонтите, поддръжката на основната техника, както и, от друга страна, с осигуряването на нужните всекидневни консумативи. Това е въпрос, който касае особено много бойната подготовка на българската армия, на българските военнослужещи, без която те не могат да изпълняват добре добре своите задължения. Ако Вие, господин министър, не осигурите в бъдеще достатъчно средства, за да може бойната подготовка да бъде на нужното ниво, убеден съм, че това ще Ви донесе много неприятности и ще създаде проблеми на нашите военнослужещи както в изпълнението на бойните им задачи тук в България, така и в изпълнението на съюзническите задължения в чужбина. Безспорно е, че Българската армия е основата на нашите Въоръжени сили и всички усилия и средства следва да са насочени към нейното развитие, укрепване и усилване. Тук става въпрос и за техническото и материално обезпечаване, но, разбира се, става въпрос и за особеното значение на човешкия фактор. Наред с това в доклада е отделено недостатъчно внимание на някои от другите структури в състава на въоръжените сили, не е направен анализ на техните възможности, проблеми, перспективи за тяхното развитие, няма достатъчен анализ за проблемите и перспективите за развитие на

които са съществени елементи не само на сектор „Отбрана”, но и на целия сектор „Национална сигурност”. Тези две служби на базата на осъществяваната от тях оперативна дейност допринасят и могат още по-съществено да допринасят за превенцията и противодействието срещу заплахите на националната сигурност, срещу потенциалните асиметрични заплахи като тероризъм, трафик на хора, оръжие и други, противодействие на престъпността, разкриването и разследването на престъпления и така Съвсем резонно е тези служби да имат отделни закони и аз се надявам, че в работата на Четиридесет и третото Народно събрание ще имаме време да гласуваме и двата закона. закона. Доста бегло в доклада са засегнати въпросите с резерва. Не искам да коментирам този въпрос обстойно, но въпросите за неговото структуриране, за това дали има достатъчно желаещи за работа в резерва, ако няма какви са причините за това и какви мерки следва да се вземат, са неща, които, господин министър, в доклада не са посочени, но са задачи, които Вие трябва да изпълнявате. Преди да завърша, моля да удължите времето.

граждани на общините Карлово и Сопот, които професионално и човешки са свързали своята съдба и съдбата на своите семейства с най-голямото съединение в Българската армия – 61-ва Стрямска механизирана бригада. Вземам думата, защото съм наясно, че докладът, който разглеждаме, е дело както на политическото ръководство на Министерството на отбраната в миналия управленски мандат на ГЕРБ, така и на професионалното ръководство на Българската армия. Заедно с всички професионални и чисто военни аспекти, за мен е много важно днес да кажем, че Българската армия има и своето човешко лице, че в Българската армия служат офицери, сержанти и професионални войници, служат цивилни лица, които заедно със своите семейства зависят от всички решения, които се вземат както от Министерството на отбраната, така и от българското правителство, и най-вече от Народното събрание. С днешната дискусия ние показваме своето отношение на Четиридесет и второто Народно събрание не само към това, което е било през предишните четири години и за което носи основна отговорност Политическа Партия ГЕРБ и политическото ръководство на Министерството на отбраната тогава, но и това, което ние сме готови да направим в рамките на настоящото Народно събрание и на управленския мандат на правителството, което мнозинството в сегашното Народно събрание подкрепя.

предложения, които да бъдат на неговото внимание като министър на Министерството на отбраната, и към българското правителство, през следващите години. Това безспорно е: да се отговори и да се реализират очакванията на служещите в Българската армия за възстановяване на отнети социални права, които бяха реализирани в рамките на народно събрание и в рамките на управлението на правителството с министър-председател Сергей Станишев между 2005 и 2009 г., които намериха израз именно в новия Закон за отбраната и въоръжените сили, който тогава беше приет. Защото социалната политика за всички, които служат в Българската армия, за техните семейства, е също толкова важна, както и професионалните отговорности, които те носят с чест и достойнство. На следващо място, господин министър, бих се обърнал към Вас – специално внимание да се отдели на проблема с утилизацията, който само бегло е споменат в доклада и по който, с оглед на обсъжданията, които имахме в началото на днешното заседание, има много сериозни възможности за възлагане на работа, за възлагане на поръчки от страна на Министерството на отбраната към държавно дружество или към дружество, на което държавата е едноличен собственик, каквито са Вазовските машиностроителни заводи в Сопот. Защото по този начин, по който беше възлагана утилизацията в предишния управленски мандат, се стигна до ситуации, в които загинаха хора, под опасност, беше поставено под опасност и тяхното здраве. В системата на Министерството на отбраната също има едно дружество, което е изцяло държавно, и то се нарича „Интендантско обслужване”. Казвам това като народен представител, който представлява община Карлово, на чиято територия е град Калофер, тъй като ядрото на „Интендантско обслужване” е в град Калофер. Развитието на това дружество е свързано с възможността на хората в Калофер, също в Пловдив и в този район, да разчитат, че с друг тип управленски решения, които са свързани с укрепване на дружеството, с възлагане на поръчки, с осигуряване на работа, да се отговори не само на икономическите, но отново повтарям, на социалните очаквания на хората. В заключение искам да кажа, че има и други въпроси, които естествено могат да бъдат поставени на вниманието на министъра на отбраната и на политическото ръководство на Министерството на отбраната, както и на професионалното ръководство на Българската армия, но си запазвам правото като народен представител в предстоящите обсъждания, които ще бъдат организирани в рамките на Комисията по отбраната, да направя това, което пряко отговаря, повтарям, на интересите на хилядите професионални военни, които служат в 61-ва Стрямска механизирана бригада, в най-голямото съединение на Българската армия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Славов. Има думата народният представител Янко Янков, председател на комисията, за изказване. Заповядайте, господин Янков. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България е един от основните документи, които Министерството на отбраната приема и внася в Народното събрание като върховен орган на страната за разглеждане и за вземане на отношение. Уважаеми колеги, лично аз като народен представител съм слушал доста доклади. трябва да Ви кажа, че в голяма част от докладите се говори само в бъдеще време – какво ще бъде направено в отбраната, как ще се решат определени проблеми, как ще настъпи един много сериозен възход на модернизацията, как така ще реформираме въоръжените сили, че те прекрасно ще се справят с конституционните си задължения да осигуряват отбраната и сигурността на страната. Уважаеми колеги, от това, което имаме като информация и от краткото време, през което новото ръководство на Министерството на отбраната навлиза и дава публичност на определени проблеми, които са в министерството, от това, което придобиваме като информация от разговори с хора, които имат пряко отношение към отбранителния сектор, трябва определено и с болка да кажем, че до голяма степен конституционните ангажименти на Въоръжените сили на Република България и на отбранителния сектор като цяло са поставени под съмнение. Ние имахме възможност вчера на заседанието на комисията подробно да изслушаме представители на Министерството на отбраната и се оказва, примерно, уважаеми колеги, че в момента дори и да осигурим необходимия финансов ресурс за ремонт на самолетите „Миг-29”, те не могат да бъдат ремонтирани своевременно, за да започнат да изпълняват своите ангажименти по охраната на въздушното пространство на България. По същия начин стои въпросът и със закупуването на нови самолети, по същия начин стои въпросът и с много други проблеми, които министърът на отбраната засегна в неговото изложение и аз го слушах лично Ви поздравявам, и от името на нашата парламентарна група, за волята, която проявявате – всичко, което съществува като проблеми в Министерството на отбраната и в отбранителния сектор като цяло, да придобие публичност, да стане достояние на всички, за да можем да предприемем онези решения, да намерим онази формула, която да доведе до рационално използване на финансовия ресурс, до активно доближаване на политиката в Министерството на отбраната със сериозния експертен потенциал и със сериозния потенциал, който имаме като членове на НАТО. Уважаеми колеги, през тия години това, което се случи в Министерството на отбраната, беше силово ръководство. То непрекъснато преструктурираше самото министерство с неясни цели. Това доведе до сериозни загуби на Министерството на отбраната, до невъзможност да реализира определени цели – трябва да си го кажем съвсем ясно и откровено.

не само че не се решава, но като гледаме състоянието на икономиката, нейните функционални възможности, до голяма степен той дори се задълбочава. Един от основните проблеми, свързан с мотивацията на военнослужещите – да може качествени хора да влизат в Българската армия, да могат да си планират живота,

моите колеги казаха тук как стои въпросът с утилизацията. Само от един случай – недалеч от Сливен, видяхме върха на айсберга, уважаеми колеги – за какво става въпрос по отношение на утилизацията. Ами проблемът с обществените поръчки в армията?! Ами състоянието с управлението на военните имоти, уважаеми колеги?! Ако някой тръгне из градовете на страната, ще види, че всички военни поделения в момента представляват развалини, руини, които по незнайни причини бяха предоставени за управление на общини, на други органи. В крайна сметка, Министерството на отбраната не получи нищо от това, общините също не получиха нищо. Като цяло тези имоти се декапитализираха, ограбени и разрушени са. Каква е ползата от тази стратегия?! Състоянието на научно-техническия потенциал на Министерството на отбраната, министърът го спомена. Къде е приложността на този сектор – от военните училища, от научните институти на Министерството на отбраната, в икономиката на страната или в потребностите на НАТО? Това също не можем да видим никъде, уважаеми колеги. Военнопромишленият комплекс на България е в окаяно състояние. Вижте за какво става въпрос там! Никой не го е грижа за това. Аз си спомням времето на тройната коалиция, когато сегашният министър беше председател на Комисията по отбрана, ние много сериозно се занимавахме с въпроса, имахме ясна стратегия. Да не говорим, уважаеми колеги, за офсетните програми.

като експертиза докладът е направен добре. Това показва, че работещите там хора разбират за какво става въпрос. Основният проблем на доклада е, че той отразява това, което би трябвало да бъде, ако качествено се работи, а не това, което е в момента Министерството на отбраната. Това е разминаването. Затова не трябва да приемаме доклада, колеги, защото е демагогия, не е политика, не е реалното отразяване на действителното състояние на отбранителния сектор. Аз лично смятам, че ръководството на Министерството на отбраната е наясно какво прави и знае как да го направи. Ние като народни представители, особено с приемането на следващия бюджет, ще се постараем да ги подпомогнем с максимално възможните средства, защото съм убеден, че абсолютно ефективно и прозрачно те ще ги насочат в отбранителния сектор, в полза на националната сигурност на страната и на хората, които работят там. От сърце пожелавам успех на ръководството на министерството! Пак казвам: нашата парламентарна група няма да подкрепи Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Уважаеми народни представители, 15 минути след часа за приключване на удълженото ни работно време обръщам внимание, че заседанията на комисиите също ще се изместят със срока на удължаването. Да не тръгнете сега към другата сграда,

колега Янков, през последните години не само че не се реализираха офсетните програми. Предишното правителство премахна законодателната възможност да се прави офсет в България. Припомням Ви, че то отмени Наредбата за специалните обществени поръчки и направи такива поправки в Закона за обществените поръчки, че в момента и да искаме, офсет не е възможен поради липсата на такава наредба. Следователно ако ще мислим в тази посока в бъдеще,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата не за да кажа хулни слова за българския войник и за българския офицер. Пазил ме господ от тези неща. Искам само да припомня следното. Историята ни учи, че който не храни собствената си армия, който не се грижи за нея, ще храни чужда армия. И още един принцип – думите на Екатерина Втора, че силата не се нуждае от посредник. Днес сме свидетели на един документ, който изцяло подчертава антибългарската и антинародна същност на предходното управление. Това, което се случва в българската войска, идва да ни подскаже, че ние трябва да вземем много сериозни мерки, защото нито Европа ще ни храни, драги приятели, както стана ясно, нито НАТО ще ни брани, а само концентрацията на националната енергия и на националната воля могат да ни изведат към по-добри времена. Аз съм български офицер от резерва. Учил съм във военно училище. Искам да кажа, че армията, войската – това е дълг, това е воля, това е цел, това е онзи патриотизъм, който, за съжаление, не се постига с мисии в чужбина и не се затвърждава с клетви пред „Одата на радостта”. Българската военна традиция е велика традиция. Ако в други времена някой друг беше дал подобна оценка за такъв доклад на за такъв доклад на Министерството на отбраната – от министъра, по отношение сигурността на България и състоянието на нейната войска, аз съм сигурен, че щяха да последват онези достойни отговори на българските офицери от Генералния щаб. Българският офицер никога не е оставял без отговор бездушието на чиновниците. Днес сме тук, за да видим, че този документ трябва да бъде край на такъв тип политика, в която безхаберието, управлението, макар и от генерал-лейтенант – министър-председател на България, е само потвърждение на този подход с „Калинките“, който доведе България до просешка тояга. Аз се присъединявам към оценката на Комисията по отбрана – този доклад не бива да бъде приеман. Предлагам на Министерството на отбраната и на почитаемите господа народни представители да се проведе дебат за същността и проблемите на българската войска! Не е възможно такава разруха в гарнизоните! Не е възможно

Кой ще отговаря пред децата ни за превратностите на времето? България е в големия дестабилизационен кръг на Сирия, Гърция и Турция! Даже си нямаме представа какво би станало, ако вътрешното напрежение в нашата южна съседка предизвика бежанска вълна! Какво би се случило с България? Имаме ли отговори на тези въпроси? Ето това е моето становище. В годината на първата национална катастрофа ние сме свидетели на един административен акт на служебното правителство – на втория отбор на ГЕРБ; един доклад, написан съвсем по Марин-Райковски да се измъкнеш като мокра връв, политкоректно, който няма нищо общо с отговорностите, които стоят пред Министерството на отбраната, пред българската нация и пред българската държавност! Да отхвърлим този доклад. Има ли реплики? Няма. Има ли изказвания? Няма заявки от народни представители. Министър Найденов желае да вземе думата.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 Ценя и Вашето време, затова ще бъда максимално кратък. Ще се опитам да отговоря само на част от въпросите, които ми се струва, че не бива да остават без отговор в днешната дискусия. Първо, бих искал да изразя съгласие с всички, които засегнаха темата, свързана със социалната политика или по-скоро с отсъствието на такава в рамките на предишните четири защото предишното управление започна симптоматично с отмяната на целия Раздел „Социална политика” в Закона за отбраната и въоръжените сили. Тук веднага да добавя, грижата за военнослужещите, възстановяването на престижа и достойнството на военната кариера и военната професия са един от няколкото приоритета, които съм заявил при своето встъпване във функциите на министър на отбраната ангажимент, който е за целия политически ръководен състав на Министерството на отбраната и от който няма да допусна отклонение. Бързам веднага да кажа, че в момента се провежда социологическо проучване с повече от 1500 човека в рамките на Министерството на отбраната и на Въоръжените сили на Република България. На базата на отговорите, нагласите и очакванията на военнослужещите и на цивилните служители ще бъдат очертани нашите управленски решения и действия. Готови са и предложенията за отмяна на промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с въвеждането на пределна възраст за българските военнослужещи! Първите резултати от тези проучвания показват категоричната нагласа на военнослужещите да подкрепят тяхната отмяна! Това всъщност бяха промени, които създадоха напрежението, за което говори и господин Мерджанов, които изкараха наистина за пръв път през последните 15 години военнослужещите на улиците и на площадите, манифестирайки своето несъгласие и своето недоволство от политиката, която беше провеждана в Министерството на отбраната. отбраната. Второ, въз основа на резултатите от проверки беше отстранен изпълнителният директор на Агенцията за военните клубове. Там в момента тече много разгърната разгърната проверка от страна на Военна полиция, на Инспектората и на звеното за вътрешен одит. Вероятно на базата на резултатите от нея ще последват и допълнителни кадрови промени. Трето, въз основа на информацията, която беше току-що изразена в изказвания, ще сезирам прокуратурата за тези съмнения в обективността на дейността на ръководството на дирекцията за инвестиции в отбраната и ще поискам отстраняване на ръководството на тази дирекция до приключване на проверката и съответно на разследванията. Четвърто, да информирам народните представители, че вече е образувано досъдебно производство за качеството на униформите и на доставените обувки за контингентите ни в Афганистан – проблем, който смятам, че просто няма място като случай, като нарушение и като практика в Министерството на отбраната. Пето, готови са предложенията за промени в Плана за развитие на Въоръжените сили. 2013 г. ще бъде проведено заседание на Съвета по отбрана в Министерството на отбраната за разглеждане на вариантите. Поемам ангажимента да информирам парламентарната Комисия по отбрана за целите целите и за промените, които биха били предприети, преди те да бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет на Република България. По отношение на информацията за

като 7 млн. 100 хил. от средствата са отделени за охрана на обекти, в които няма складирани движими вещи. Тоест става дума само за охраната на имоти и на сгради.

Бързам да кажа, че само 18% от пациентите, които се обслужват от Военномедицинска академия, са така нареченият „контингент” на Министерството на отбраната, респективно на структурите, които имат

които са търсени, очевидно, от българските граждани. Същевременно да подчертая, че има средства, които не са разплатени от страна на Националната здравноосигурителна каса и силно разчитам на дебата, който ще бъде проведен за състоянието на Здравноосигурителната каса, съответно и на решенията, които ще бъдат предприети, за да търсим отговорите и на тези въпроси. В заключение, уважаеми дами и господа, аз съм съгласен с предложението, което се прави, за специален дебат по състоянието на Въоръжените сили. Всъщност това, което правим в момента, е първата крачка – макар и само една крачка към този дебат, за който призовава господин Минчев. Същевременно бих искал да добавя, че той вероятно не обвързва със становището по отношение на европейската политика и НАТО мнението и позицията на парламентарната група – това е негово право и негово мнение и, естествено, те не подлежат като приоритети на преразглеждане. Приключвам, уважаеми дами и господа, с това, че благодаря на всички народни представители за участието в дебата. Без съмнение изказванията на всички допълват, за съжаление, тази много мрачна картина за състоянието на отбраната, отбранителната система и в частност на Българската армия. Благодаря Ви, уважаеми народни представители, за подкрепата, която беше заявена във Вашите изказвания към мен в качеството ми на министър на отбраната. Можем да променим нещата в Министерството на отбраната и в отбранителната система на Република България. Нека да го направим! Не виждам заявки за изказвания. Закривам дебата. Пристъпваме към гласуване. Господин Янко Янков от името на комисията Ви изчете Проект за решение, с което докладът не се приема. Подлагам го на го на гласуване. Моля режим на гласуване. Режим на гласуване на Проекта на решение, докладван от господин Янко Янков.

утре: - заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще отговори на питане от народния представител Димчо Михалевски; - министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на три въпроса от народните представители Борис Цветков, Джевдет Чакъров и Владимир Тошев, и на питане от народния представител Димчо Михалевски; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов ще отговори на три въпроса от народните представители Ивайло Московски (два въпроса), и Иван Вълков; - министърът на околната среда и водите Искра Михайлова ще отговори на въпрос от народния представител Калина Балабанова; - министърът на здравеопазването Таня Андреева Райнова ще отговори на седем въпроса от народните представители Десислава Атанасова (три въпроса), Димитър Димов, и Мая Манолова (три въпроса); - министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на три въпроса от народните представители Милена Дамянова (два въпроса), и Цвета Караянчева; - министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев ще отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев; - министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на три въпроса от народните представители Цветан Цветанов, Димчо Михалевски и Деница Златева, и на питане от народния представител Адриан Асенов; - министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов; - министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на въпрос от народния представител Борис Цветков; - министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на въпрос от народния представител Светла Бъчварова.

министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева – на въпрос от народния представител Станислав Станилов и на питане от народния представител Лиляна Павлова; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов – на два въпроса от народния представител Петър Мутафчиев; министърът на образованието и науката Анелия Клисарова – на два въпроса от народните представители Минчо Минчев и Борис Цветков; - министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев – на два въпроса от народните представители Станислав Станилов Пламен Славов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Пламен Орешарски. Уважаеми колеги, следващото заседание ще бъде утре от 9,00 ч. и по програма е най-напред Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Благодаря Ви. Закривам заседанието.